Utvrđujem da je jednoglasno 81 za donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je jednoglasno 81 za donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko

Sukladno prijedlogu saborskog matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak, prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge za 2017., molim glasujmo.